Predlagatelj Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Predstavnica predlagatelja gospođa zastupnica

Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na svojoj 8. sjednici koja je održana 24. rujna donio je Prijedlog Odluke o proglašenju "Dana kravate u Republici Hrvatskoj" i to podnosi Hrvatskom saboru na Evo i zašto. Hrvatsko podrijetlo kravate utemeljeno je svakako i na povijesnim i na etnološkim i na lingvističkim činjenicama. Kravata je zaista, a to ste i u obrazloženju našeg odbora dobili, iznimni primjer hrvatskog dizajna. Hrvati su podarili svijetu kravatu, ali su je drugi narodi kroz povijest usavršavali, pa je ona postala iznimnim simbolom i općim simbolom otmjenosti, kulture odijevanja, modnim detaljem, ali ne samo muškaraca uz kojih se veže najčešće, nego i žena. Krajem 20. stoljeća kravata se ponovo vratila svom hrvatskom izvorištu. Od '90. godine znamo da svi slavimo Hrvatsku kao domovinu kravata i zato smo jednostavno željeli zbog toga što je 18. listopad 2003. godine bio dan kada je ona vrlo poznata instalacija bila kravate oko arene, pulske Arene, koja je obilježila na neki način početak obilježavanja kravate kao simbola hrvatske kulturne baštine i kasnije, poslije poslije 2003. godine gotovo uvijek na taj dan, svake godine se na neki način obilježava kravata kao dan simbola kravate. dan simbola kravate. Vođeni time odbor je evo donio odluku na toj svojoj sjednici i predložio Hrvatskom saboru da se 18. listopad jednostavno proglasi Danom kravate. Možda će to biti poticaj i ostalima, i Europskoj uniji, pa možda i Ujedinjenim narodima i drugima koji zaista obilježavaju i u svijetu kravatu kao jedan poseban simbol da to učine i oni.

Kao što je kolegica Roksandić u ime nadležnoga odbora već istaknula, čitav je niz razloga, pa i tragova koji nas na lingvističkom, etnološkom putu odgonetanja porijekla kravate vode prema Hrvatskoj. Naravno nitko u ovome svijetu ne nosi kravatu, ne veže je na svoj način zbog toga što je ona, ako već jest, potekla iz Hrvatske i činjenica je da je ona odavno prerasla ono što kažemo modni detalj. Međutim, također je činjenica da se Hrvatska i Hrvati mogu i trebaju prepoznavati i kroz dijela velikana na koje smo ponosni, od Fausta Vrančića, Nikole Tesle, Lavoslava Ružičke, pa do Andrije Štampara, ali jednako tako sretni smo ako možemo doprinijeti civilizaciji u kojoj živimo i onim detaljima, osobito onima koji imaju uporabnu vrijednost, kojima su rodonačelnici, inicijatori, izumitelji, pokretači ili nešto slično bili ljudi iz naše domovine, pa radilo se tako o Penkali i o kravati, svejedno, ali u svakome slučaju to možemo gledati naravno i s podsmijehom smatrajući da je trivijalno jedan detalj iz našega odijevanja uzdignuti na razinu dana i slaviti i obilježavati, ali možemo gledati i s druge strane pa zadovoljni i ponosni što smo nečim lijepim i korisnim doprinijeli civilizaciji u kojoj živimo, možemo razmišljati i o ekonomskim, turističkim, promotivnim, kulturološkim učincima takve mogućnosti, mogućnosti da što veći broj ljudi dozna da to ime kravata, korbata, cravate, zapravo u korijenu govori o Hrvatskoj i Hrvatima. Prema jednoj i to čini mi se najsnažnijoj predaji, kravata je nastala od preteče koja se zove turopoljska podgutnica. Bijaše to crvena marama, s dezenom koju su djevojke vezivale svojim muževima, momcima u odlasku u rat. Još konkretnije, navodno je ta marama iz Turopolja, preko turopoljskog banderija u Hrvatskoj vojsci koja se odlukom Hrvatskoga sabora pridružila vojsci vojsci tadašnje monarhije sudjelovala u 30-godišnjemu ratu, pojavila u mnogim europskim gradovima gdje su vojevali Hrvati, a osobito kad su se sukobili s Francuzima, onda je nastala uzrečica, oni vezuju svoje marame a la croat. To je naravno priča. Mnogo je mitova, legendi i priča u našoj povijesti i neke je lijepo čuti, ali teško dokazati. Međutim, uskoro će i romansirana priča o tome izaći na vidjelo dana, ja se nadam već za koji mjesec moći ćemo i čitati prvi roman o tome iz pera velikogoričkoga književnika Božidara Prosenjaka, pa kada nam se već ukazuje prigoda da to iskoristimo i da to upotrijebimo kao jedan od mogućih elemenata nekakvog identiteta ili promocije onoga što jesmo ili barem onoga što bismo htjeli biti, zašto to ne iskoristiti. Osobito kada to daje prostor poduzetnicima da razviju svoju kreativnost, da to naše ime bude poznato i šire od naše regije i da se ne prepoznajemo samo isključivo po nogometu, nego i po nekim drugim stvarima koje su malo manje ili malo više važne ili važnije od njega. U tome smislu kao zastupnik iz 6. izborne jedince kao zastupnik iz Turopolja želim vam prenijeti jedan osjećaj ponosa ljudi koji žive u tome kraju što se priča o početku kravate baš vezuje za njihov zavičaj. I u tome smislu svakako podržavam ovaj prijedlog i molim da se 17. ovoga mjeseca glasujemo kako će već od sljedećega dana u Republici Hrvatskoj 18. biti prigoda da oni koji misle da je to dobro, pametno i korisno sve što znaju o kravati mogu to pokazati i iskoriste i pokažu. Hvala lijepa.

s obzirom da se nisam prijavio, a izazvan sam lokal patriotizmom u dosta ovako izričaja. Prvo da naglasim da je ta kravata koja je zavezana oko Pulske arene sašivena u Donjoj Bedekovčini, općina Bedekovčina Krapinsko-zagorska županija. Druga stvar da apsolutno mislim da malo je provokacija i druga kada je spomenuta da mogu neki tretirati to trivijalnim u svijetu parlamenti, gradski parlamenti donose dnevno odluke o danima pojedinih koji su vezani uz pojedine događaje, uz pojedine aktivnost. Evo kolege Huške sada nema mi smo bili u Americi kada je glavni grad jedne države proglasio jedan dan danom srčanih bolesnika. Na koji dan se poduzimaju akcije trčanja, boravljenja na svježem zraku i slično. I mislim da mi u Hrvatskoj ne trebamo od toga bježati i apsolutno podržavam ono što rekao kolega od Teslinog dana od dana nekih ostalih da ne nabrajam znamenitih ljudi koji su obilježili povijest svijeta i učinili za svijet puno, da ne treba bježati, da i na taj način to jesu mali marketinški mali marketinški "trikovi", ali mala nacija ima pravo i na male sitne marketinške poduhvate koji omogućavaju da poduzetništvo promocija turistička i ostala doprije do svijeta do kojeg nam je stalo. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir kilt. Malo tu ima nekih dilema oko kilta jel', ispod kilta. Velšani imaju poriluk. Ispod pulta iza kilta. Zaključujem raspravu. Nastavljamo sjednicu, prekidamo je sada i nastavljamo je sutra u 9,30 sa raspravom o onom točkom 51. o onom točkom 51. raspravom o godišnjem izvješću rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu i nakon toga Prijedlog o imenovanju predsjednice i dijela članova toga vijeća i nakon toga odmah raspravu objedinjenu raspravu o točkama šest, Hvala.